Zdaj? Poskusi še enkrat.

iz dvorane/ Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje.

Predlog sklepa je na podlagi 21. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano mag. Urško Klakočar Zupančič. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predstavnici predlagatelja mag. Urški Klakočar Zupančič. Izvolite.

Čeprav je, verjamem, opozicija zelo nabrusila nože oziroma jezike, se bo trudila prikazati, da se s tem sklepom jemlje ljudem pravica, da se na referendumu izrečejo o zakonu, ki se po več letih usklajuje z Ustavo Republike Slovenije, uresničuje tri odločbe Ustavnega sodišča, sledi priporočilom Komisije Evropske unije, ki jih je ta zapisala v poročilu o vladavini prava v Republiki Sloveniji, in institut parlamentarne preiskave končno postavlja v ustavno pravni okvir, kjer bi moral biti že od začetka. Novela je preživela že več postopkovnih ovir in bo, sem prepričana, preživela tudi morebitne prihodnje, zato ker tisti, ki nasprotujejo nimajo nobenih pravnih argumentov, s katerimi bi lahko podprli svoja navajanja, ki odkrito kažejo težnje po političnem preigravanju, diskreditaciji in zlorabi pomembnega pravnega in parlamentarnega instituta, ki mu rečemo parlamentarna preiskava. V demokratični državi, kjer se politika giblje v pravnih okvirih, je vsako delovanje državnih organov in institucij nujno omejeno z ustavo, ustavnimi načeli in zakoni, ki morajo biti skladni z ustavo. državni zbor je prvi organ, katerega delovanje je ustavno omejeno, kar še posebej pride do izraza v razmerju zakonodajnega organa do drugih vej oblasti in v razmerju parlamenta do državljank in državljanov in drugih subjektov. Vesela sem, da je absolutna večina poslank in poslancev v Državnem zboru potrdila novelo, kar je dokaz, da se ta večina predstavnikov ljudstva zaveda, da ne more in ne sme prek parlamentarno-pravnih institutov delovati izven pravnih okvirjev oziroma ustave in podustavnih aktov. Vsi tisti, ki noveli nasprotujejo, po mojem osebnem mnenju ne vedo, kaj sploh pomeni termin pravna država, ne poznajo zgodovinskega razvoja dogodkov, ki so pripeljali do vzpostavitve pravne države, delitve oblasti in nastanka človekovih pravic in temeljnih svoboščin, še manj so seznanjeni z deli tistih razsvetljenih, modrih in svobodomiselnih ljudi, zaradi katerih danes živimo v demokratični pravni in socialni državi. Namen novele je vzpostaviti ustrezno in ustavno skladno pravno podlago za zagotovitev spoštovanja načela delitve oblasti, načelo učinkovitosti parlamentarne preiskave, izkazanosti javnega interesa za preiskavo, ter načelo ustavnosti spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. V naši pravni ureditvi v določenih primerih ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma in tako je tudi v primeru četrte alineje drugega odstavka 90. člena Ustave, ki pravi, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost, ki jo je predhodno ugotovilo Ustavno sodišče. In neizpodbitno dejstvo je, da gre v primeru novele Zakona o parlamentarni preiskavi po cilju in namenu ter rešitvah za zakon, ki v treh členih odpravlja z določbami Ustavnega sodišča ugotovljene protiustavnosti, v enem členu pa zapolnjuje pravno praznino. Novela zakona naslavlja odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2011 in dve odločbi iz leta 2021, v katerih je Ustavno sodišče ugotovilo, da sta tako Zakon o parlamentarni preiskavi kot Poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo. Državni zbor je s sprejemom novele izpolnil ustavnopravne obveznosti, ki izhajajo iz navedenih odločb, pri čemer je upošteval napotilo Ustavnega sodišča, da je zakonska ureditev v prosti presoji zakonodajalca. Vsebina novele ni predmet današnje razprave, dejstvo pa je, da je novela odpravila protiustavnosti, ki jo je, kot sem rekla, v treh odločbah ugotovilo Ustavno sodišče. Zato skladno z ustavo glede te novele ni dopustno razpisati zakonodajnega referenduma, saj referendum ne sme pomeniti odločanja o tem, ali naj se protiustavno stanje, ugotovljeno z odločbami Ustavnega sodišča, še nadaljuje. Odločbe Ustavnega sodišča so za parlament obvezne, pri čemer je treba opozoriti, da državni zbor že več let, v primeru prve odločitve več kot deset let, zamuja z izvršitvijo svoje obveznosti, s čimer se poglablja protiustavno stanje. Niti zakonodajalec niti ljudstvo nimata zakonodajne svobode, ko gre za obveznost izvršiti odločbe Ustavnega sodišča, saj te odločitve zavezujejo tako državni zbor kot državljane, kadar ti oblast izvršujejo neposredno z referendumom. Glede na to, da bi opozicija na vse načine rada dosegla neuveljavitev novele, kar samo pomeni, da ustavnopravnih omejitev, ki jih novela prinaša, ne želijo spoštovati ali pa da teh omejitev ne razumejo, je pričakovati, da bo sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma, če bo sprejet, gotovo preizkušen na Ustavnem sodišču. Kot predlagateljica se za njegovo usodo ne bojim, saj sta izpolnjena oba pogoja, na katere je v mnenju opozorila Zakonodajno-pravna služba. Ne glede na vse populizme je trdno neizpodbitno dejstvo, da referendum v tem primeru ni dopusten, verjamem pa, da zelo boli, ker z uveljavitvijo novele, do katere bo po mojem mnenju slejkoprej prišlo, ne bo več mogoče segati izven pravnih meja instituta parlamentarne preiskave, kar si je del slovenske politike nemoralno in nečastno privoščil, vse z namenom nedopustne diskreditacije političnih nasprotnikov ali celo poseganja v drugo vejo oblasti in kršenja človekovih pravic. Na dan, ko bo novela uveljavljena, bo pravna država doživela preporod. Poslankam in poslancem, ki vedo, da pravna država pomeni omejitev oblasti, predlagam, da pri odločanju glasujejo za. S tem potrdijo svojo zavezanost 2. členu Ustave in dokažejo, da razumejo svoje politično poslanstvo, ki mora vedno biti podrejeno poglavitnim ustavnim načelom te države. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolega Franc Medic. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegice in kolegi! Državni zbor se v tem mandatu res ne more pohvaliti s spoštovanjem ustave, zakonov in poslovnika. Sprenevedanje koalicije in zavajanje javnosti, zavite v celofan, pri ljudeh vzbuja dvom v zakonitost in transparentnost dela državnega zbora. Predsednica kot prvopodpisana predlagateljica današnjega sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma, povsem odkrito ponovno posega v ustavo, v pravico državnega sveta, ki je zahteval parlamentarno preiskavo. Naj spomnimo, da naša Ustava v 93. členu izrecno določa, da državni zbor mora, mora odrediti preiskavo o zadevah javnega pomena, če to zahteva tretjina poslancev ali državni svet. Če bi predsednica Državnega zbora spoštovala ustavo kot najvišjega varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin, bi morala državnemu zboru brez odlašanja predlagati odreditev preiskave, namesto tega pa žal le išče argumente, da bi to preprečila. Jasno, saj je bila zahteva za preiskavo uperjena tudi v njihovo stranko oziroma v vlogo predsednika vlade v določenih poslih ter pri financiranju največje koalicijske stranke. V Novi Sloveniji ponovno poudarjamo, da je parlamentarna preiskava posebej pomembna za spoštovanje načela demokratičnosti. Gre za orodje parlamentarne manjšine pri nadziranju delovanja vladne koalicije, koalicijske večine, ter s tem tudi za orodje sistema zavor in ravnovesij.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 Gre torej za dvojna merila, po kriteriju, kdo je predlagatelj, kar je v demokratični državi nesprejemljivo. ZPS je ob spremembi zakona izpostavila odločbo Ustavnega sodišča, ki je leta 2019 jasno povedalo, da gre pri njihovem mnenju zgolj za obliko notranjega nadzora, na katerega predlagatelj parlamentarne preiskave ni vezan in da bi sprejetje zakona lahko oviralo in preprečilo možnost nadzora nad delom koalicije. Gre za poskus discipliniranja trenutne opozicije pri prizadevanju za nadzor nosilcev oblasti. Kako drugače razumeti potezo predsednice glede na to, da je predlog zakona vložila neposredno ob vložitvi zahteve za parlamentarno preiskavo Državnega zbora? V tem mandatu imamo resen problem z udeležbami nosilcev javnih funkcij na sejah posameznih komisij. Točneje rečeno, za izogibanje odgovornosti. V stranki Svoboda so svobodni in se svobodno odločajo, ali bodo spoštovali ustavo in zakone ali pač ne. Dejstvo je, da je novela Zakona o parlamentarni preiskavi v nasprotju s 23. členom Ustave, ki daje poslancem in Državnemu svetu pravico zahtevati odreditev preiskave. Predlagatelji Predlagatelji so sami jasno povedali, da novela le delno odpravlja protiustavnosti, kar naj bi bil njihov edini cilj, vendar pa s tem vnašajo novo protiustavnost, o kateri bo moralo, kot kaže, presojati Ustavno sodišče. Zato trditev predlagateljev, da predlagani referendum ni ustavno dopusten, ker zakon odpravlja protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne pije voda. Temu pritrjuje tudi mnenje ZPS k predlogu današnjega sklepa, v katerem je jasno povedala, da mora biti protiustavnost tudi dejansko odpravljena. Odprto ostaja tudi vprašanje, ali zakon ureja tudi druga zagotovljena s protiustavnostjo nepovezana pravna vprašanja? Pobuda volivkam in volivcem za razpis zakonodajnega referenduma je vložena v skladu z zakonom in jo v Novi Sloveniji podpiramo. Ker je Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma še eden od instrumentov za blokiranje preiskave ravnanja krogov okoli stranke Gibanja Svoboda, v Poslanski skupini Nova Slovenija predlogu nasprotujemo. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegice in kolegi! V Poslanski skupini Socialnih demokratov pomislekov glede nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi nimamo. Prepričani smo, da sprejeti zakon ni namenjen samo omejevanju državnega zbora in delu parlamentarnih preiskav, temveč je prizadevanje za racionalizacijo ustanovitve parlamentarnih komisij s ciljem izboljšati kakovost njihovega dela pri preiskovanju politične odgovornosti. Tudi ZPS v svojem mnenju navaja, citiram, »da iz ustave izhaja zahteva, da zakonodajalec uredi učinkovit postopek za preprečevanje parlamentarnih preiskav, ki protiustavno posegajo v neodvisnost sodnikov, ter da se pri tem upošteva ustavna zahteva učinkovitosti parlamentarne preiskave in ustavni sistem delitve oblasti.« Predlagatelji zakona referenduma iz pozicije se dobro zavedajo, da je potrebno zlorabe parlamentarne preiskave preprečiti z namenom ohranjanja integritete tega instituta in in spoštovanja ustave. Predlog zakona tako odpravlja neskladnosti dosedanje prakse dela parlamentarnih komisij z ustavo, ki jih je Ustavno sodišče ugotovilo v letih 2011 in 2021. Med prvo obravnavo predloga zakona smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov izrazili določene pomisleke, s pogojem za več časa za obravnavo rešitev, ki bi nam omogočila implementacijo vprašanj, ki jih je Ustavno sodišče izpostavilo v svoji odločbi, ter celovitejšo prenovo zakonodaje o parlamentarni preiskavi. Menimo, da trenutna in v Državnem zboru sprejeta različica zakona ustrezno naslavlja pomisleke Zakonodajno-pravne službe in Sodnega sveta na prejšnje različice. V primeru, da teh pomislekov zadnja različica zakona ne bi ustrezno upoštevala, ne bi prejela glasov naše poslanske skupine. Tako smo prepričani, da bi predlagani zakonodajni referendum bil v primeru razpisa neustaven, kot je utemeljeno v sklepu o nedopustnosti. Po določilih četrte alineje drugega odstavka 90. člena Ustave referenduma namreč ni dopustno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. V Sloveniji je vzpostavljena ustavna demokracija, katere bistvo je to, da lahko vrednote, ki jih varuje ustava, med njimi še posebej temeljne človekove pravice in svoboščine, prevladajo nad demokratično sprejetimi odločitvami večine. V teh primerih tako sploh ni mogoče govoriti o pravici zahtevati referendum, kar pomeni, da Ustavno sodišče pri presoji odločitve državnega zbora o nedopustnosti referenduma ne odpravi tehtanja med prizadetimi ustavnimi vrednotami, temveč mora presoditi le, ali gre za zakon v smislu drugega odstavka 90. člena Ustave. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da v tem primeru gre za tak zakon.

sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi, lahko v osnovi ocenimo kot poskus vztrajanja na protiustavnosti in nadaljevanju razpisovanja številnih parlamentarnih preiskav brez dodane vrednosti, pri čemer predlagatelj razlaga, da je referendum nujen, ker gre za pomembno družbeno vprašanje. Če se lahko strinjamo z ugotovitvijo, da imajo parlamentarne preiskave pomembno družbeno vlogo, se ne moremo strinjati s trenutno ureditvijo, ki, roko na srce, omogoča zlorabo tega pomembnega instituta. V zgodovini parlamentarnih preiskav v Sloveniji se žal ni vedno izkazalo, da so vse parlamentarne preiskave imele za cilj zgolj odkrivanje nepravilnosti, kršitev ali podobnih pojavov, ki bi jih bilo potrebno temeljito raziskati, da bi ugotovili ali ovrgli odgovornosti nosilcev javnih funkcij, kar je Ustavno sodišče večkrat presojalo in na institut parlamentarne preiskave izdalo štiri odločbe in kar šest sklepov. Strinjamo se z mnenjem, da referendum ne sme pomeniti odločanja o tem, ali naj se ugotovljeno protiustavno stanje s prej omenjenimi odločbami Ustavnega sodišča, za katere so mimogrede roki za odpravo neustavnosti že zdavnaj potekli, še nadaljuje. Po našem mnenju je zato tak referendum nedopusten. V Poslanski skupini Levica smo prav tako prepričani, da ima predlagatelj razpisa referenduma en in edini cilj – parlamentarne preiskave ohraniti za politično obračunavanje med parlamentarnimi strankami oziroma med koalicijo in opozicijo. Pomembno pa je, da je parlamentarna preiskava sredstvo družbenega nadzora in ne orodje za preganjanje političnih nasprotnikov. Novela zakona o parlamentarni preiskavi, o kateri naj bi se glasovalo na referendumu, uvaja možnost ustavnopravne presoje akta o odreditvi parlamentarne preiskave in s tem varstvo pred protiustavnimi in protizakonitimi posegi v človekove pravice in svoboščine ter druge ustavne vrednote, kar bi moral biti cilj vseh nas. Za člane preiskovalne komisije vpeljuje tudi pravno varstvo pred morebitnimi zlorabami, če in ko so predlagani za pričo. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da veljavna ureditev nima postopkovnega mehanizma, ki bi učinkovito preprečeval sistematično ali naklepno oviranje preiskovalnih komisij s predlaganjem članov za pričo. Iz navedenega bomo v Poslanski skupini Levica Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Lucija Tacer. Izvolite. Hvala, podpredsednica, za besedo. V Sloveniji imamo ustavno demokracijo. Temelj za demokracijo je pravna država. Imamo zakone, ki veljajo za vse enako, in imamo človekove pravice in dolžnosti, ki jih tudi imamo vsi za to, ker smo ljudje, državljanke in državljani. Kot sem pa rekla, imamo ustavno demokracijo. Torej nimamo kar demokracije v vsakem primeru, ampak takrat, ko jo izvajamo, mora ostati v okvirih te knjige, v kateri so zapisane naše temeljne vrednote in pravice, ki jih uživamo v tej državi. Spoštovanje pravne države se odraža v spoštovanju odločb Ustavnega sodišča, kot tudi v njihovem pravočasnem izvrševanju. Glavni cilj in namen Zakona o parlamentarni parlamentarni preiskavi je odprava ugotovljenih neskladnosti trenutno veljavnega zakona z ustavo, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče v letih 2011 in 2022. sprejetjem oziroma uveljavitvijo zakona bo tudi odpravljena zamuda glede realizacije omenjenih odločitev oziroma odločb Ustavnega sodišča, saj so roki za odpravo neustavnosti, ki jih je določilo Ustavno sodišče, že zdavnaj pretekli. Z uveljavitvijo novele zakona tako deloma, vendar v pretežni meri odpravljamo protiustavnosti, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče glede načela delitve oblasti, 3. člen Ustave, in neskladnosti s 23. in 125. ter 135. členom Ustave, ker se v postopku odreditve parlamentarne preiskave ne zagotavlja sodniške neodvisnosti in neodvisnosti državnih tožilcev ter nespoštovanje učinkovitosti parlamentarne preiskave oziroma neskladnosti s 93. členom Ustave. V Poslanski skupini Svoboda opozarjamo tudi da novela zakona o namenih in rešitvah sledi pozivom in priporočilom mednarodnih organizacij, katerih članic je Republika Slovenija, kot na primer Sveta Evrope oziroma njegovega specializiranega delovnega telesa GRECO in priporočilom Evropske komisije. Zakaj torej podpiramo sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma? Ustava v 90. členu določa, kdaj lahko razpišemo zakonodajni referendum, in z eno izmed novelacij ustave smo dodali tudi omejitve zakonodajnega referenduma, ker smo ugotovili, da ni primerno, da čisto o vsakem vprašanju neomejeno odločamo na referendumu. In četrta točka teh štirih omejitev, ki smo jih določili kot najbolj temeljne, je, da referendum ni dopusten o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. Ustavno sodišče je to interpretiralo tako, da gre za to takrat, ko je Ustavno sodišče že ugotovilo protiustavnost. Ne preseneča nas, da je danes ta tema ponovno na mizi, ker smo že ob začetku mandata te argumente ponavljali, ko je šlo za sprejem enega drugega zakona in ponovno so se ponavljala nekorektna sporočila javnosti, da je možno na referendumu odločati prav o vsem. In danes ponovno uveljavljamo načela, ki so temeljna v naši družbi, in zato podpiramo predlog sklepa, da je referendum v tem primeru nedopusten. Če politična stranka SDS, ki je ob podpori volivcev predlagateljica referenduma, in njeni poslanci in poslanke menijo, da zakon ni skladen z odločbami Ustavnega sodišča ali celo, da na protiustaven način omejuje parlamentarno preiskavo in njeno nadzorno funkcijo državnega zbora ter je s tem v neskladju z načelom delitve oblasti, imajo na voljo možnost, da zahtevajo presojo ustavnosti zakona skupaj z drugimi poslanci opozicije, ki so predlogu zakona nasprotovali, Nova Slovenija, ima namreč zadostno število poslancev, to je ena tretjina, da vložijo zahtevo. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da institut zahteve za presojo ustavnosti zakona predstavlja ustrezno varovalko, s katero se lahko prepreči, da bi državni zbor na protiustaven način odpravljal protiustavnost. Vsekakor temu ni namenjen institut referenduma. Še posebej pa ne v primerih, ko je primaren oziroma izključen cilj predloga zakona izvršiti odločbe Ustavnega sodišča oziroma odpraviti že ugotovljene protiustavnosti veljavnega zakona. V tem primeru ima spoštovanje odločb Ustavnega sodišča ter ustavne pravice in ustavne vrednote, ki jih te določbe varujejo, pri tehtanju med njimi prednost pred izvrševanjem ustavne pravice volivcev do referenduma. HOT: Hvala lepa. In kot zadnja, ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Andrej Poglajen. Izvolite. ANDREJ POGLAJEN (PS SDS): Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana slovenska javnost! Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi, ki ste ga koalicijski poslanci s prvopodpisano mag. Urško Klakočar Zupančič predložili v obravnavo, ni samo predlog, ki slovenskim državljanom odvzema uveljavitev pravice iz 3. in 90. člena Ustave Republike Slovenije pod pretvezo, da gre za dosledno uveljavitev odločb ustavnega sodišča. Predlog, ki ga imamo danes pred nami, tudi ni namenjen večjemu pravnemu varstvu oseb, ki so predmet parlamentarnih preiskav, temveč je njegov edini namen sledeč: zaščititi lik in delo predsednika Vlade Roberta Goloba, preprečitev razkritja vseh rabot in malverzacij znotraj slovenske energetike ter onemogočanje uvida državljankam in državljanom Republike Slovenije, kako je Gibanje Svoboda prišlo do sredstev, ki so jih oziroma ste jih kasneje koristili v kampanji za parlamentarne volitve. Temu priča tudi kronološki pregled zakonodajnega postopka pri sprejemanju koalicijskega predloga zakona. Spoštovani, spoštovani predstavniki koalicije, niste se oglašali, ko je preiskovalna komisija izločila poslanskega kolega iz vrst Slovenske demokratske stranke iz članstva v preiskovalni komisiji, katere edini namen je bil obračunavanje z določenimi mediji in stranko SDS, kar je nenazadnje javno potrdila tudi vaša danes že bivša koalicijska poslanka. Niste se oglašali, ko ste v parlamentarnih preiskavah brskali po računih aktualnih poslancev Slovenske demokratske stranke za obdobje, ko te osebe še niso bile funkcionarji v Državnem zboru. Niste se niti oglašali, spoštovane in spoštovani, ko je predsednica Državnega zbora kršila Zakon o parlamentarni preiskavi, Akt o odreditvi parlamentarne preiskave, Poslovnik Državnega zbora in Ustavo Republike Slovenije. Ne samo, da se niste oglašali, ampak ste tem protizakonitim praksam tudi aplavdirali in jih pozdravljali. Ko pa je prišel trenutek, da bi slovenska javnost dobila odgovore na to, kar bi morali vedeti že pred parlamentarnimi volitvami, pa ste po skrajšanem postopku vložili Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, in to s tako hitrostjo, spoštovani, da ste v predlogu zakona storili gomilo pravopisnih in nomotehničnih napak. Ustavno sodišče v odločbah, na katere se sklicujete, zatrjuje sledeče. Parlamentarna preiskava in učinkovitost postopka le-te je pomembna zapoved 93. člena Ustave, ki ima tudi širši javni interes. Ob tem dodaja, da se mora PK v razumnem roku uvesti voditi in zaključiti, ob tem pa morajo biti ugotovljena pomembna dejstva, ne da bi bilo to onemogočeno zaradi zlorabe pravic, izmikanja ali prikrivanja informacij kateregakoli subjekta v postopku. Na podlagi sledečega navaja tudi dejstvo, da to ne pomeni, da je postopek presoje ustavne skladnosti PK po ustavi izključen. Ob tem velja izpostaviti točko 86 iz odločbe Ustavnega sodišča, številka U-1-246/19, ki navaja, da je mnenje Zakonodajno-pravne službe lahko pomemben garant zakonske in ustavne skladnosti parlamentarnih preiskav, vendar pa gre zgolj za obliko notranjega nadzora, na katerega predlagatelj parlamentarne preiskave sploh ni vezan. Sicer pa ste, spoštovana koalicija, v tem mandatu večkrat dokazali, da je mnenje ZPS in tudi zunanjih deležnikov vzeto pri vas v roke samo, kadar je to nekako usklajeno z vašimi stališči. Vaš zakon po vsebini v pretežni meri ne odpravlja ugotovljenih neustavnosti iz odločb Ustavnega sodišča, ki jih navajate. Obenem pa bistveno posega tako v načelo pravne države kot predvsem v načelo delitve oblasti. Ob tem pa uvaja velik odmik od ustavno uveljavljenega sistema naknadne ustavne presoje in prinaša po novem dvojno zaporedno ustavno varstvo o isti zadevi. Rešitve, ki jih ponujate so slabe in nezadostno premišljene, ob tem pa odpirajo novo ustavno neskladje in pravne praznine. Na podlagi tega v Slovenski demokratski stranki predloga oziroma predloga sklepa ne podpiramo. Za konec pa vam bi ponudil Platonov citat: »Zdi se, da preveč svobode v državi pomeni samo eno – več suženjstva.« HOT: Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o predlogu sklepa. Razprava bo potekala na podlagi sprotne prijave, in sicer v okviru najavljenega časa predlagatelja, nepovezane poslanke in posamezne poslanske skupine. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijave. Najprej ima besedo predlagateljica, nato kolegica Lena Grgurevič in nato Mojca Šetinc Pašek. Izvolite. se mi zdi, da je danes prav, da politiko pustimo pred vrati, ker to, o čemer se pogovarjamo, je izrazito pravno vprašanje. In glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je, moram reči, zelo pozitivno za sklep, ki je bil predstavljen, in sploh, recimo, če preberem kakšne stvari, se resnično kot predlagateljica prav nič, ampak popolnoma nič ne bojim, ne za usodo tega sklepa in tudi ne za usodo novele zakona. Jaz mislim, da je to, da smo najprej novelo zakona sprejeli, ne samo plemenito, ampak tudi pravilno in, seveda, kar delamo, je, da zakon o parlamentarni preiskavi usklajujemo z ustavo, ne glede na to, da bi kdorkoli kakorkoli drugače govoril. To so dejstva. Naj pač povem, da je do treh odločitev Ustavnega sodišča prišlo bolj kot ne zaradi ravnanj zdajšnje opozicije. Najprej se moram zahvaliti zdajšnji opoziciji, ker so v letu 2011 zahtevali presojo ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi in bili tudi uspešni, ker je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost, in to v delu, ki se tiče postopkovnih mehanizmov glede predlaganja predsednikov in članov za priče. Tako da najlepša hvala, spoštovana opozicija, da ste to storili. Verjamem, da so bili vaši nameni takrat dobri. Je pa žal ta odločitev, ne glede na dobre namene ostala neizvršena, in to od leta 2011. Seveda, od takrat so se verjetno za njih tudi spremenile razmere, niso bili več tako zadovoljni s to odločitvijo. Ampak v redu, zdaj jo imamo in zdaj jo bomo končno izvršili. Drugi dve odločitvi se pa nanašata na, moram reči, kar precej nečastno, pa ne samo nezakonito, ampak celo neustavno delovanje parlamentarnih preiskav v zadevi Kangler. Kdo je tam deloval neustavno, pa tudi vemo. In to, da si je drznil klicati tožilce, sodnike pred parlamentarno komisijo, je bilo nekaj nezaslišanega. Z Novelo Zakona o parlamentarni preiskavi bo zagotovljeno, da bodo parlamentarne preiskave potekale tako, kot je treba, to se pravi v skladu z ustavo in zakoni. Naj pa citiram iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, katerega res sem izrazito vesela, da je takšno, kot je »Glede na to, da so roki za odpravo ugotovljenih protiustavnosti zakona in tudi Poslovnika o parlamentarni preiskavi že potekli, ZPS opozarja, da zakonodajalec z neodzivnostjo pri spoštovanju obveznosti, ki izhajajo iz odločbe Ustavnega sodišča, hudo krši načelo pravne države iz 2. člena Ustave in načelo delitve oblasti iz drugega odstavka 3. člena Ustave, na kar je Ustavno sodišče že večkrat opozorilo, in sicer prvič v odločbi iz 7. decembra leta 1995.« Jaz moram reči, da sem vesela, da je večina, in to absolutna večina, dobro je, ne, zdaj sem v bistvu zadovoljna, da je zakon dobil še veto in bil potem potrjen po vetu, kar pomeni, da se absolutna večina poslank in poslancev tega zbora zaveda, kakšne so njihove pristojnosti, da seveda nadzorujejo, lahko nadzorujejo, konec koncev so tudi dolžni nadzorovati, ampak vse v mejah ustave in zakona in seveda tudi skladno s Poslovnikom o parlamentarni preiskavi. Glede tistih vehementnih besed gospoda Poglajna tukaj o kršitvah, pa pa bi vam jaz svetovala, da počakate, ker ste se obrnili na neki instituciji, pa ne samo vi, tudi druga poslanska skupina, na neki instituciji, na nekaj organov ste se obrnili z raznoraznimi pravnimi, lahko rečemo, celo pravnimi sredstvi ali pa s pismi, počakajte, na njihove odgovore. Počakajte, da dobite vsaj nekaj v roke, vsaj nekaj, ker trenutno nimate ničesar, nobenega pravnega argumenta, nobenega mnenja. Jaz mislim, da tudi če ste šli do kakšnega ustavnega pravnika, se ne more toliko blamirati, da bi vam lahko dal mnenje, ki bi podprlo vaša navajanja. Jaz sem Jaz sem vesela, predvidevam, da bomo danes to potrdili. Zakaj nedopustnost referenduma? Zaradi tega, ker pač referendum se ne more razpisovati v vseh zadevah, sploh ne v tistih, ki se tičejo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sploh ne v tistih, ki se nanašajo na odpravo protiustavnosti. To ste že enkrat doživeli v primeru Družinskega zakonika in če se boste sedaj spet obrnili na Ustavno sodišče, verjamem, da se boste, sem prepričana, da boste to doživeli še enkrat. Kot sem pa že rekla v predstavitvi, ko bo zakon začel veljati, bo prišlo do neke vrste preporoda pravne države in

Hvala lepa. Vsaka zahteva za parlamentarno preiskavo mora izpolnjevati, tako kot vsak akt, materialne in formalne pogoje za to, da se lahko obravnava. Če jih ne izpolnjuje, je potreba tak predlog zavreči oziroma zavrniti. In to predsednica Državnega zbora kot odlična pravnica seveda ve in zato je, hvala bogu, po vseh teh letih, ko smo gledali te številne parlamentarne preiskave, kjer so politiki mrcvarili vrhovne sodnike, uradnike, zdaj bi še družinske člane politikov in tako naprej, vse tiste, ki so se upirali temu njihovemu načinu nezakonitega, neustavnega delovanja, vse tiste je bilo tukaj v tem ringu, vsem na očeh

pred zakonom nismo enaki kot ostali, ki odgovarjajo za svoja kazniva dejanja, razžalitve, žaljive obdolžitve in tako naprej. Mi smo namreč izvzeti. Kajne? Zato si dajmo privoščiti, dajmo lagati, dajmo tukaj kričati in se spravljati na vse, ki nam ne pašejo, z največjo možnostjo agresije. Seveda tu gre za izjemno grobe posege v temeljne človekove pravice in svoboščine. Izjemno grobe posege. Samo veseli smo lahko in tudi vi ste lahko hvaležni. Tukaj poslušamo takšne nebuloze kot: »Ah, saj kaj pa, ko boste vi potem v opoziciji?« Ja, nas, poslušajte, to čisto nič ne moti. Nas ustavno in zakonito delovanje državnega zbora ne moti in s tem nimam problemov, vi imate s tem probleme. Kajti orodje v vaših rokah politike, s katerim se igračkate z življenji posameznikov, bi vam bilo odvzeto. Koliko to stane? Raje, da ne omenjamo davkoplačevalcev. Kakšni so bili epilogi teh številnih, mi smo rekorderji v teh preiskavah, tudi ne. Kakšni so dokazi te tukajšnje opozicije? To so neki pisuni, neki članki pisunov, na katere se opirajo. Ali so zadevo prijavili policiji? Seveda je niso prijavili. Če bi jo, policija tega sploh ne obravnavala, državno tožilstvo bi ovrglo, nimajo enega dokaza proti predsedniku Vlade. Edini inštrument, da svoje volivce bombardirajo z lažmi proti predsedniku Vlade in pa še komu drugemu, je tukaj v parlamentu, zato se tako krčevito upirajo temu. Kako lahko nekdo odvzame nekomu vsako sploh možnost, se pravi, nekdo, ki ni popolnoma nič kriv, ne sme niti reči. A kar vsakega bomo lahko tukaj preiskovali? Jaz se bom zdaj spomnila, da je, ne vem, pač nek poslanec SDS nekaj storil, v moj medij, ki ga imam v lasti, bom nekaj malo napisal, aha, dokazi, in sedaj bom jaz tukaj zahtevala, da se tega pripelje, da se pogleda njegove račune, da se pripelje njegove družinske člane, izvajali bomo pritiske in tako naprej. Ne, tako to ne gre in to mora biti vsakemu državljanu jasno. Mi smo za razliko, kar je bilo prej tudi omenjeno, seveda prijavili pa tudi policiji v teh drugih preiskavah, ko ste se prej pritoževali, kako se vašim članom v račune pregleduje in tako, ja, seveda, če obstojijo utemeljeni sumi storitve kaznivih dejanj, lahko to prijaviš policiji. Vi niste Roberta Goloba prijavili policiji, ker nimate nič. Nič. In tukaj ne gre za nobeno … Še te laži, ki jih ves čas, venomer ponavljate, kar je vaš modus operandi, stokrat pove eno laž,

Ne lažite svojim volivkam in volivcem, ta preiskava je vendar v teku. Kdo jo preprečuje? Ne lažite. Ta preiskava teče. teče. Glejte, ni dovoljeno razpisati zakonodajnega referenduma, ki uresničuje tri ustavne odločbe o tem, to je pač nedopustno. Odpravljajo se neustavnosti, kar je lahko seveda vsem nam v bistvu samo končno v neko zadovoljstvo. Absolutno, seveda, bom podprla današnji sklep in sem vesela, da se je tudi na tem področju naredil en korak naprej, končno, po vsem tem času, da se nekaj malega tudi v tem parlamentu premakne na bolje. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Mojca Šetinc Pašek. Izvolite. MOJCA ŠETINC PAŠEK (NeP): Hvala. Sama, ker je bilo prej rečeno, da naj bi mnenje Zakonodajno-pravne službe bilo zelo pozitivno za ta sklep o prepovedi naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o parlamentarni preiskavi, sama pravzaprav ne ocenjujem, da je to mnenje Zakonodajno-pravne službe tako zelo pozitivno za ta sklep o prepovedi naknadnega zakonodajnega referenduma. Pravzaprav se mi zdi, da govori o tem, da naj mi, tukaj je naš avditorij 90 poslancev, avtonomno odloči o tem, ali smo za to, da prepovemo nek naknadni zakonodajni referendum, ki v bistvu, po moji oceni, govori tudi o neke vrste avtonomiji Državnega zbora, ki posega v prostor avtonomije ene od vej oblasti. Sama sem sicer obveščena, da sta pri oblikovanju tega sklepa pomagala s svojimi sugestijami dva ugledna ustavna pravnika. Ampak ker sta pomagala s svojimi sugestijami, je uglednih ustavnih pravnikov več in mislim, da bi vsak, ki bi ga vprašali, imel svojo interpretacijo teh sprememb Zakona o parlamentarni preiskavi. Moja osebna ocena je, da tudi če rešuje tri odločbe Ustavnega sodišča, pa zelo grobo posega v nadzorno vlogo Državnega zbora in v vlogo opozicije, ki je prav tako na nek način zagotovljena znotraj ustave. Slovenija je od leta 1991 ustavna, pravna demokracija, parlamentarna demokracija. Vloge izvršilne veje oblasti so znane. Vloge zakonodajne veje oblasti so znane, ima tudi nadzorstveno, ne samo zakonodajno funkcijo. Vloga sodne oblasti je znana. Zakon o parlamentarni preiskavi, kakor ste ga spremenili, zelo grobo posega v avtonomnost državnega zbora in ga na nek način podreja Ustavnemu sodišču. To je zame preveč. Zato sama menim, da ta zakon o parlamentarni preiskavi pravzaprav mora prestati preizkus volje ljudi na referendumu, na zakonodajnem referendumu, kjer bodo govorili tudi o tem, o tem, v kakšni parlamentarni ustavni demokraciji živimo. Ali je prav, da ima državni zbor tudi nadzorstveno funkcijo? In ali je prav, da je dodeljena ta nadzorstvena funkcija tudi opoziciji? V vsaki parlamentarni demokraciji je opozicija na mestu za na mestu za to, da nadzira izvršilno vejo oblasti, in prav je tako. In temu govori v prid tudi inštrument parlamentarne preiskave, čeprav je širši zgolj od vloge opozicije, ker v parlamentarni preiskavi sodeluje tudi vladna stran strank. Še eno stvar bi rekla. Ne vem, v čem pravzaprav se posega s tem naknadnim zakonodajnim referendumom na področje človekovih pravic. Zakon o parlamentarni preiskavi ni zakon o izbrisanih, izbrisanih, kjer se je eklatantno urejalo kršenje nekih eklatantnih človekovih pravic. To ni Zakon o nalezljivih boleznih. To je Zakon o parlamentarni preiskavi, ki je politična preiskava in kjer gre za politični nadzor. In čisto nič drugega. Sama ne bom krnila vloge opozicije, sama ne nameravam posegati v avtonomijo državnega zbora in bom absolutno glasovala proti vašemu sklepu. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijave.

pa saj to je pa jasno. Mi smo ustavna demokracija, Ustavno sodišče je tisto, ki razveljavlja naše odločitve, če so neustavne. Tako da to ni bilo korektno, kar ste povedali. In tudi o uglednih ustavnih pravnikih, ja, seveda smo se posvetovali z uglednimi ustavnimi pravniki in prav je tako, zaradi tega, ker tukaj gre za pravno vprašanje in ne gre za nobeno okrnjenje možnosti opozicije in tako naprej. Parlamentarna preiskava ni namenjena samo opoziciji. Parlamentarna preiskava je institut celotnega parlamenta, ki omogoča nadzor, pa konec koncev ne samo nad izvršilno vejo oblasti, tudi kaj drugega se lahko preiskuje, da se ugotovijo dejstva, ki so potem pomembna za odločitve Državnega zbora. To, kar ste govorili, ni bilo korektno, žal. In moram povedati še enkrat, prav je, da se, preden sprejemamo take odločitve, posvetujemo z uglednimi pravnimi ustavnimi strokovnjaki. To je prav, ker nismo vsevedni, konec koncev smo tukaj politiki in bi bilo fajn, da se posvetujemo s strokovnjaki, preden sprejemamo odločitve. Jaz pa seveda vem, da ne gre samo za posege v človekove pravice, gre tudi za odpravo drugih protiustavnosti, tudi o tem govori ustava. To se pravi, referendum ni dopusten takrat, kadar je bilo z odločbo Ustavnega sodišča ugotovljeno poseganje v človekove pravice ali druge protiustavnosti. Tukaj so bile ugotovljene druge protiustavnosti. Jaz, kot sem še enkrat povedala, bom še enkrat, sem prepričana, da ta sklep bo preživel, verjamem, da bo napaden, bo preživel,

da torej ta zakon ukinja nadzorno funkcijo opozicije, mislim oprostite, to pa, to pa je … V čem pa? V čem? Ali se mogoče onemogoča parlamentarne preiskave ali kako? To je popolna, oprostite, ne bom rekla kaj, je vsekakor popolno nepravilno dojemanje. Parlamentarne preiskave so omogočene tako, kot prej, gre samo za to, da morajo biti skladne z ustavo, da se lahko v temeljne človekove pravice in svoboščine nekoga poseže samo takrat, ko so vsaj neki minimalni standardi določeni, kdaj bi naj kaj naredil, kaj bi naj sploh naredil, kakšni, na čem domneva, vsaj neka osnova, nek minimum, ne tak, ki je zrel za kazenski postopek, ampak vsaj nek minimum pa mora biti izpolnjen, preden ti tako posegaš v

Hvala lepa. Še aktualni vodja Poslanske skupine Svobode je včeraj na kolegiju, torej tik pred današnjim glasovanjem, dejal, citiram: »Jaz mislim, da se moramo na tej točki, bi rekel, kar se tiče zakonodajnega referenduma in pa parlamentarne preiskave, da se moramo res usesti, poenotiti, stvari razmisliti in dodelati tako, da ne bo toliko nervoze in pa toliko problematike v državnem zboru.« Kje je zdaj ta poenotenost, spoštovani gospod Sajovic, bodoči obrambni minister? Nenazadnje pa je kolegica Mojca Šetinc Pašek zelo dobro argumentirala. In ker tudi pozna vaše delovanje, Gibanja Svoboda, saj je bila dolgo časa tudi vaša članica, vaša poslanka, zagotovo ve, kakšni so vaši pravi nameni s to prepovedjo, da bi ljudje povprašali o Zakonu o parlamentarni preiskavi. In ja, spoštovana predsednica Državnega zbora, vi bi morali biti prva, ki ščiti našo institucijo, ki ščiti zakonodajno vejo oblasti. Pravite, da gre za preporod pravne države. S tem zakonom bo to upad pravne države, ločitev vej oblasti bo izničena. Res pa ne razumem, za konec, Socialnih demokratov in Levice, da vas podpirajo pri teh rabotah, kajti vsi vemo, za kaj gre – gre za reševanje predsednika Vlade in gre tudi za to, ta referendum bi namreč tudi spraševal ljudi,

Besedo ima kolega Tomaž Lah, nato pa kot zadnja predlagateljica. Izvolite. Hvala lepa. Ker je očitno praksa v tem državnem zboru, da se včasih zelo oddaljimo od teme, kar je na koncu naredil gospod Hoivik, bi samo želel povedati, da s 1. januarjem ne bomo plačevali za tretjino dražje elektrike. Hvala lepa. Hvala lepa za to pojasnilo. Tema je sicer Sklep o nedopustnosti referenduma o Zakonu o parlamentarni preiskavi, tako da predlagateljica imate besedo. Izvolite. Želi še kdo razpravljati? Če se ne motim, ne, ker sem že trikrat vprašala, pa se razen kolega Laha nihče več ni prijavil, tako da imate zaključno besedo, nato pa preidemo na glasovanje. MAG. URŠKA KLAKOČAR v bistvu po eni strani kar smešno, ko mi govorijo, ščitite tega, ščitite onega. Oprostite, jaz nobenega ne ščitim, jaz ščitim samo sebe in ščitim svoja otroka, kadar je treba. Mislim, da sem dokazala že večkrat s svojimi besedami in s svojimi dejanji, da sem samostojna, da imam svojo lastno glavo, pa če pa ne, potem pa opazujte moje delovanje, pa boste videli potem, da je temu tako. Nihče me nič ne prosi, nihče na mene ne pritiska, nihče mi nič ne ukazuje. Itak ne bi niti poslušala kaj takega. Tako da, spoštovane poslanke in poslanci, v demokraciji je tako, da obstajajo tudi za demokracijo pravila in ta pravila je treba spoštovati in v določenih primerih

To je zaključna beseda, ker sem predhodno trikrat vprašala, želi še kdo razpravljati, se nihče ni prijavil. Kolegica ima kot predlagateljica trenutno zaključno besedo. Izvolite. In kot sem že rekla na začetku, tukaj ne gre za nobeno politiziranje, rada bi, da se politika iz tega popolnoma umakne. Gre za to, da se institut parlamentarne preiskave uredi, da je skladen z ustavo in da ga začnemo izvrševati skladno z njegovim namenom, z namenom, s katerim je bil vzpostavljen, to pa je učinkovit nadzor v tistih primerih, kjer je seveda ta nadzor oziroma kjer ima Državni zbor svoje pristojnosti, in to ni vsakršen nadzor in ta nadzor ne sme biti tak, da posega v človekove pravice in ta nadzor ne sme biti kar vsevprek, mora biti jasno izkazan javni interes, vse zahteve za parlamentarno preiskavo morajo biti ustrezno obrazložene, viden mora mora biti namen, viden mora biti predmet, viden mora biti tudi obseg in pa seveda, navedena morajo biti dejstva in predloženo mora biti vsaj minimalno število dokazov. Jaz menim, iskreno, pa bo čas to pokazal, pa verjamem, da bo temu tako, da bodo v prihodnosti potem, ko bo seveda Zakon o parlamentarni preiskavi končno uveljavljen, da bodo parlamentarne preiskave postale učinkovite, da se bodo reševale, to se pravi, da se bodo pripeljale do konca, bodo pa seveda omejene s tistimi ustavnimi in zakonskimi določbami, s katerimi morajo biti omejene. In vesela bom, ko bo prišel ta dan, bom pa vesela, konec koncev, tudi danes, da bomo sprejeli ta sklep, ker kot sem že rekla, tudi v demokraciji ni vse dovoljeno